(HDZ)** Prelazimo na četvrto izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Molim predsjednika povjerenstva gospodine Damira Sesvečana. Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Imamo izvješće

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje aktom od 24. kolovoza 2010. godine. Kako je Branimiru Glavašu izabranom zastupniku na listi HRvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje u 4. izbornoj jedinici, temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prestao zastupnički mandat s 2. lipnja 2010. godine, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredio je da gospodin Dinko Burić kao zamjenik zastupnika u navedenoj

Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započet će obnašati zamjenik zastupnika Dinko Burić. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim uključimo se i glasujmo o tom prijedlogu. Rezultat. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 120 glasova za, ništa suzdržani i 1 protiv. sada pozivam novog zastupnika Dinka Burić da prisegne. Prvo ću pročitati tekst prisege i nakon toga prozvati zastupnika koji daje prisegu tako što ustaje i izgovori riječi prisežem. Tekst prisege glasi: Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Zastupnik Dinko Burić. Hvala. Čestitam i želim uspješno obavljanje dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 39. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2010. godine zahtjev Državnog odvjetništva, od 23. srpnja 2010. godine da je zaprimljena privatna tužba privatnog tužitelja Olivera Grbića iz Zagreba protiv Slavka Linića zbog kaznenog djela uvrede iz članka 199. stavak 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Budući da je gospodin Slavko Linić zastupnik u Hrvatskom saboru na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka pred Općinskim sudom u Rijeci protiv zastupnika Slavka Linića po privatnoj tužbi tužitelja Olivera Grbića iz Zagreba, zbog kaznenog djela uvrede iz članka 199. stavak 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona." **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 124 glasa za, 1 suzdržan i ništa protiv. Dame i gospodo zastupnici, mi smo odradili onaj dio dnevnog reda koji smo planirali i najavljujem da će se nastavak sjednice održati 29.9. u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda, prvom točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika međunarodnog osoblja, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P.Z. br. 593. Dakle, 29.9. u 9,30 sati. Svima želim ugodan vikend i vidimo se sljedeći tjedan. Hvala lijepo.